и върнат от Президента на Републиката с Указ № 14 от 1 февруари 2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България, да бъде т. 1 от дневния ред за днес. Гласували

С писмо от главния секретар на Президента на Република България от 1 февруари 2010 г. 2010 г. в Народното събрание е постъпил Указ № 14, с който Президентът на Републиката връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, приет първото Народно събрание на 20 януари 2010 г. С разпореждане съм възложила на Комисията по външна политика и отбрана да докладва пред народните представители Указ № 14. Постъпил е доклад от Комисията по външна политика и отбрана, с който ще ни запознае заместник-председателят на комисията господин Живко Тодоров. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 10 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана обсъди издадения от Президента на Република България указ и мотивите към него. Председателят на комисията докладва указа и мотивите на Президента. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, Президентът връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, предвиждащ изрична подчиненост на Началника на отбраната на Президента на Републиката при осъществяване на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Практически чрез това законодателно решение не се посочва субординацията и йерархическата зависимост на началника на отбраната спрямо държавния глава, когато той взема решения в областта на националната сигурност. Президентът изисква отстраняване на съмненията, че се ограничават правомощията на институцията по отношение ръководството на въоръжените сили. В решение на Конституционния съд № 23 от 25 септември 1998 г. ясно е посочено, че Президентът е главнокомандващ въоръжените сили в мирно и военно време. Бъдещата уредба трябва да гарантира достатъчно ясно ръководните функции на Президента по отношение командването на въоръжените сили и механизмите за тяхното осъществяване. Като необосновани са изтъкнати и някои разпоредби от приетия закон, засягащи социалната осигуреност на военнослужещите. Държавният глава оспорва предвиденото в закона изискване (§ 116, изменящ чл. 235 от действащия закон), с което се предвижда обезщетенията на военнослужещите да се изплащат при условия и ред, определени само с акт на министъра на отбраната. Според Президента не може да се предоставя на оперативната самостоятелност на министъра на отбраната да определя включително и сроковете за изплащане на обезщетенията. Условията и сроковете следва да са установени в за да гарантират правната сигурност и законните интереси на военнослужещите, с които всеки може предварително да е запознат. Държавният глава смята, че в условията на криза се очаква военнослужещите, които напускат армията, да имат по-тежки проблеми при интегриране в обществото. Това налага да се обезпечава своевременното получаване на средствата за обезщетение, което създава условия за тяхната адаптация и трудова реализация. Президентът не приема отпадането на възможността военнослужещите да придобиват едно жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната през целия срок на службата при ясно определени условия. Не може да се мотивира постъпването и оставането на военна служба, да се разчита на нормалното попълнение на армията и изпълнението на нейните задачи, без да е гарантиран минимално социалния статус на военнослужещите, които продължително са работили в армията. Държавният глава се опасява, че отмяната на сега действащия чл. 304 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и липсата на конкретна заместваща нормативна уредба ще демотивират сериозно сегашните военнослужещи и бъдещите попълнения на армията. В обсъждането взе участие министърът на отбраната, който представи становището на министерството по отношение мотивите на Президента. Във връзка с оспорения § 28 може да се предложи промяна в съответните разпоредби, а параграфите, отнасящи се до чл. 116 и чл. 129 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, следва да останат в редакцията, приета от Народното събрание. От името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ господин Живко Тодоров изказа позиция в подкрепа на връщането на закона за ново обсъждане от Народното събрание. Господин Ангел Найденов от името на парламентарната група на Коалиция за България заяви подкрепа за ветото, което е обяснимо и обосновано. Беше припомнено, че оспорваните текстове бяха обект на критика и предложения при второто четене на закона. Господин Найденов подробно изложи и обоснова възраженията на парламентарната група на Коалиция за България по съответните разпоредби. Господин Неджми Али, обявявайки подкрепата на парламентарната група на Движението за права и свободи за указа на Президента, апелира за започване на дебати, чрез които да се постигне съгласие около бъдещото развитие на системата за сигурност на страната и приемането на цялостна Стратегия за национална сигурност. В провелата се дискусия взеха участие също народните представители Красимир Минчев, Владимир Тошев, Димитър Лазаров, Атанас Мерджанов, Четин Казак, Ремзи Осман и Спас Панчев. Обсъдиха се детайлно редица въпроси, свързани със съществото на оспорваните разпоредби, както и предложението за становище на комисията. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с единодушие Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Първо, ще си позволя да направя една бележка към колегата, председателстващ Комисията по външна политика и отбрана, и да кажа, че без да възразяваме, не приемаме този подход, при който етиката изискваше най-малкото да бъдем предупредени, че днес ще има разместване на точките. Разбира се, това не е чак толкова съществено, но все пак е в рамките на добрия тон и диалог между парламентарните групи. Второ, за пореден път подновявам предложението си в случаите, когато разглеждаме въпроси, засягащи отбраната и въоръжените сили, в случая особено промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, заедно с уважавания министър на отбраната в комисията и в пленарната зала да бъде канен и началникът на отбраната. Това също е част от дължимото към българските военнослужещи уважение, изразено в покана към най-старшия по звание и заемащия най-високата длъжност в йерархията военнослужещ в Българската армия. Уважаеми дами и господа народни представители, беше посочено, че ние сме заявили подкрепа за ветото на президента в Комисията по външна политика и отбрана, тоест ние ще гласуваме „против”

Аргументите, и то в много по-широк обхват, отколкото посочените в мотивите на президента,

в това число, разбира се и най-вече, в областта на социалната политика, която се реализира в сферата на Министерството на отбраната, за отпадане на предложенията на Министерството на отбраната. Аз ще кажа, че на практика позицията ни е абсолютно логична. Злорадството не ни е присъщо

че предложенията на Министерството на отбраната за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили не са аргументирани - затова те са и неприемливи. Уважаеми колеги, иска ми се да кажа, че предложението на президента за връщане на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили според нас е обяснимо и обосновано. Не само заради текстовете, които засягат подчиненост на началника на отбраната, на президента на републиката в изпълнението на неговите правомощия като върховен главнокомандващ, а заради дължимата на българските военнослужещи и на служителите в системата на Министерството на отбраната политика от страна на министерството, дължимите грижи и ангажименти на държавата към българските военнослужещи и към служителите при изпълнението на една наистина специфична държавна служба, която е свързана с много ограничения, с много лишения, с много рискове. В този смисъл тази политика е не просто препоръчителна, тя е задължителна и това формира нашето отношение на неприемане, особено на промените, които бяха направени в областта на социалната политика. Естествено ако бъде подкрепено ветото, следователно ако бъде отхвърлен законът, ние ще имаме възможност да коментираме предложенията на второ четене и аз няма да се спирам на тези детайли. Но, давайки си сметка, че се намираме във финансови затруднения, не бива тези финансови затруднения да ги превръщаме в основен аргумент за отнемане на права, които са дадени на служителите, военнослужещи или цивилни, в системата на Министерството на отбраната. Тук не става дума за привилегии! Аз често пъти чувам да се говори за привилегии. Става дума за права, които, от друга страна, определят, неслучайно подчертавам, задължителна за Министерството на отбраната политика. Можем да спорим дали и по какъв начин може да бъде създаван жилищен фонд за българските военнослужещи. Факт е, че министерството трябва да разполага с такъв фонд, който да предоставя за нуждите на военнослужещите. Факт е, че на година се харчат между 14 и 18 милиона за компенсации по отношение на плащаните от страна на министерството наеми! Но също така е факт, че трябва да се предложи, ако това не е успешна политика, друг тип политика, която да дава възможност на българските военнослужещи при освобождаване от военна служба да придобият жилища! Предложете го, ако това не е съвършената политика, а не го отменяйте, заявявайки, че Министерството на отбраната няма да се превръща в брокер на недвижими имоти и в този смисъл то няма да се занимава и с изграждане на жилища. аз продължавам да съм убеден, че всякакви импровизации по темата за обезщетенията засилват несигурността, неувереността, опасенията в българските военнослужещи, което ги демотивира! В крайна сметка това ще доведе до отлив. Правя това предупреждение и изказване с пълното съзнание, че всички ние като народни представители трябва да си дадем сметка, че Българската армия е професионална и в този смисъл сме длъжни да гарантираме стабилност и предсказуемост на военната кариера. Следователно това е част от също така дължимите грижи и отношение на държавата. Уважаеми колеги, още веднъж заявявам, че в подкрепа на ветото на президента

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаеми господин Найденов, ставам да правя реплика точно на това, което Вие застъпихте. Не говоря общо за другите моменти в документите за претенциите на президента – говоря точно за социалната сфера. Вашият популизъм наистина няма граници и за да кажа защо, връщам малко лентата назад. Съжалявам, че в този парламент не присъстват колегите ви от НДСВ,

Взеха се сто апартамента, които изобщо не могат да се използват. Благодаря на министъра, че отново е върнал на прокуратурата разглеждането на този въпрос. Ако Вие сте прав за това, което твърдите тук, означава, че ако сега тези апартаменти бъдат дадени на преференциална цена на тези служители, които се пенсионират или уволняват, това значи, че ние сме подарили това летище, което е люлка на авиацията. Когато говорим за ролята на президента като главнокомандващ, аз съжалявам, че тази сделка стана в момент, когато главнокомандващият по професия е историк и пропусна тази възможност да запази един паметник на културата, където много хора са загинали и са дали живота си за държавата. Това го пропускате може би.

аз не считам, че Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ трябва да съгласува с вас промяна в дневния ред, който вече е гласуван от нас в началото на тази пленарна седмица. Още повече, че тази точка, по която в момента дебатираме, беше предварително обсъждана в нашата комисия и ние имаме взето решение. Така че това просто не трябва да се коментира и да се губи пленарно време. Конкретно за Вашето изказване. По никакъв начин не съм изненадан, че вие няма да подкрепите този закон, тъй като не гласувахте, когато беше внесен първоначално в пленарната зала, не гласувахте и бюджета. Сега с тези промени, които искате да бъдат направени, ако се приемат от нас, ако бъдат гласувани, вие ще подложите на риск изпълнението на бюджета, тъй като в този бюджет, който в момента изпълняваме, Те ще направят така, че министърът на отбраната ще бъде поставен в нарушение. Може би вие искате да го вкарате в този погрешен ход и постоянно да създавате обструкции и напрежение. Ето защо не считам, че това, което вие искате да наложите в този момент, трябва да се приеме от нас. Ние не приемаме вашите доводи. Тези суми не са разчетени в този бюджет, който беше източен от предишния министър, и няма как това да не се казва сега. За да бъде този бюджет сега толкова обезкръвен, толкова източен, се дължи на това, че бяха сключвани много договори, които не бяха финансово обезпечени от предишния финансов министър. Бяха направени много поръчки, които трябва да бъдат

Уважаеми господин Караниколов, не искам вие да съгласувате с нас предложенията си или промените в дневния ред. Искам само да Ви кажа, че точката, която в момента разглеждаме, е 17. Ние бяхме по средата на т. 12. Ако искате да сте последователни, гласувайте днес да разглеждаме и двата указа за налагане на вето от страна на президента Аз просто казах, че в рамките на добрия тон е да кажете, че имате намерение днес да започнем с т. 17, не че това представлява някакъв проблем или особена изненада за нас. Иска ми се да кажа, че аз не очаквам да приемете нашите доводи. Опитвам се да ви убедя, че тогава, когато са разглеждани тези текстове и са станали част от новоприетия за миналата година Закон за отбраната и въоръжените сили, те са били достатъчно добре мотивирани, обосновани, смея да кажа, до голяма степен и ресурсно осигурени. Те залагат една продължителна политика. Аз разбирам и стана ясно от изказването на министъра на отбраната в Комисията по външна политика и отбрана, че те не виждат особено продължителен хоризонт за действие на Закона за отбраната и въоръжените сили. Това е право на ръководството на Министерството на отбраната - да прецени кога и какви закон или закони за отбраната и въоръжените сили, за развитието на кадровата служба, за резерва ще предложи. Но, извинявайте, един закон не се прави за половин година, нито се прави за времето на криза. Следователно би трябвало да се погледне в малко по продължителен период от време, особено когато става дума за национална сигурност, в частност за отбрана и за военна сигурност по отношение на нормативната уредба. Несигурността и нетрайността на уредбата в областта на националната сигурност засилва неувереността на хората, които са ангажирани в този сектор. Извинявайте, ще кажа за пореден път – българските военнослужещи и служителите в системата на отбраната се превръщат в обект на реформа. Не знам до колко е точен този термин. Те не са субект и аз се безпокоя, че това ще засили демотивацията, но това е очевидно тема на друг разговор. Част от тази демотивация е отнемането на правото на онзи тип социална политика, който дължи държавата. Казвам го абсолютно убедено и без всякакво колебание. Що се отнася до репликата на господин Велчев. Господин Велчев, ако проявите малко повече интерес, можете да погледнете и в архивите на Комисията по отбраната какво точно е разисквано по отношение на летище Божурище. Със сигурност няма човек в тази зала, в частност от Парламентарната група на Коалиция за България, който да споделя - престъпление, или който да мисли, че чрез престъпление или чрез нарушение може да се реализира социална политика, в този смисъл съответно осигуряването на жилища на българските военнослужещи. Погледнете, ще се убедите в коментарите. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Желание за изказване? Господин Велчев, имате думата. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще продължа оттам, откъдето бях прекъснат, а то е да напомня пак, че в предишното правителство управлението на армията беше дадено на НДСВ. Премиерът беше от БСП, а президентът е главнокомандващ, който също носи отговорност за това, което се прави. Добре, не ме интересуват стенограмите. Мен ме интересува резултатът от това как армията беше доведена до това положение. Аз това положение. Аз не мога да разбера – това са били права вече и не трябва да отнемаме тези права. Тези права, искам да напомня, бяха дадени на военните преди 30 40 години. Да, моят брат също като военен пилот получи апартамент в София, но тогава наистина това правило и тази привилегия бяха справедливи, защото всички ние знаем, че пазарът на имоти беше конструиран по съвсем друг начин и човек, отдавайки целия си живот в армията, излизайки в пенсия, оставаше на улицата. Нямаше как да си купи апартамент, защото за апартамент се чакаше 20 30 години. Сега обаче, излизайки от армията или от където и да било, човек може да си купи. Може да тегли заем и да си купи апартамент. Какво е това право, защо? Та нима МВР не е държавно, само армията ли е държавна? Ами енергетиката? Пращаме хора в Козлодуй, пращаме навсякъде хора, които работят за енергетиката. Те нямат ли право да получат на преференциална цена апартамент? И още нещо искам да напомня. Тук е министърът, той също ще потвърди – в момента има

казарми и други обекти на МНО, които са с хиляди, повтарям, хиляди декари разгърната застроена площ. Да не Да не се връщам пък на „Воинтех”, което съсипахте, огромно предприятие. Само 140 самолета бяха продадени като килограм старо желязо. Забележете, колеги, по 2 хил. лв. самолет се е купувал, сега се търгуват на съвсем друга цена. Да не говоря за кораби, имаше две морски бази. Да не се връщам на този въпрос, защото ще разводня много темата. темата. Ако се върнат тези имоти и се отнемат тези апартаменти, значи армията хептен ще остане без апартаменти. Как да раздаваме тогава? Как да провеждаме тази социална политика, за която твърдите, че не трябва да се отнемат тези права? права? Затова призовавам, колеги, да отхвърлим това вето, защото за мен тази социална политика, която застъпва президентът, е абсолютен популизъм. Не мога да разбера защо в момент, в който е сложна обстановката, всички бягат от отговорност, като че ли тази държава се е управлявала на самотек. И сигурно се е управлявала на самотек,

тези принципи в работата на армията по някакъв начин се прескачат, получават се проблеми, които могат да имат съществен характер, особено във военно положение. Надявам се до такова да не стигнем.

(с изключение на тези два въпроса, които разглеждаме) не е премахнато от стария закон. То е прехвърлено в други точки. Това, което иска сега Коалиция за България – да се върне Глава десета, всъщност е безпредметно.

не се занимават с ежедневните си битови проблеми, тоест ние да им ги решим, а те да могат да се концентрират върху своята дейност. Как един войник, сержант или офицер от армията ще се концентрира върху дейността си, когато трябва да си търси жилище, жилище, да плаща висок наем – половината от заплатата му отива за наем, да живее не знам къде си на свободен наем, защото армията няма жилище, което да предложи?! Преди беше по-различно. Господин Велчев каза, че тогава са се продавали жилищата. Вярно е, но тогава имаше Главно управление на строителните войски, имаше Железопътни войски, имаше и други организации, които строяха за армията и непрекъснато имаше нови и нови жилища.

Когато замине на друга длъжност в друг град, там да получи място, а този, който дойде на негово място, да бъде в това жилище. Тоест жилищата в армията не е необходимо да бъдат продавани. За да можем да осигурим

Господин председател, господин министър! Колега Минчев, мисля, че Вие правилно започнахте Вашето изказване – че не е тема на парламента сега да влиза в детайли по върнатите от президента клаузи по

В Комисията по външна политика и отбрана законът беше гледан на няколко заседания. Това е единственият закон, който беше приет в залата на три заседания.

Мисля, че това, което постигнахме в комисията като единодушие, трябва да бъде правилно разбрано от всички колеги. Постигнахме по отношение уважаване указа на президента да върне три оспорени текста от закона. И само по това! Подробно беше разгледан въпросът по трите точки. Аз лично за себе си не виждам притесненията на президента, след като те са гарантирани от Конституцията и не са засегнати в новия закон, който предложихме, но поради това, че става въпрос за националната сигурност на България, поради това, че Българската армия и въоръжените ни сили са гръбнакът на тази национална сигурност, ние от Парламентарната група на ГЕРБ сме склонни като подробно обсъдим тези мотиви, да ги приемем. По другите обаче, социалните точки, аз мисля, че президентът и неговите съветници не са прочели внимателно промените, които ние направихме, защото тази глава, която той иска да бъде възстановена, е разхвърляна там, където й е мястото. И военнослужещите не са лишени от нищо. Ние подробно обяснихме многократно и в комисията, и в залата, и в медиите, че военнослужещите са особена категория държавни служители, които трябва във всички времена, във всички държави, включително и в България във време на криза, да бъдат подпомагани, допълнително стимулирани, защото изпълняват особени задължения в особени ситуации с риск за живота си. И това беше доказано при посещението на предишния министър на отбраната господин Младенов в Афганистан, това се доказва всеки ден. За да може професионалната българска армия да набере качествен състав, е необходимо да има освен финансово и допълнително стимулиране. И оттук нататък се получава разминаването ни с нашите уважавани колеги от лявата част на залата. Защото ние можем да даваме това, което имаме. И това е справедливо. Това е, което ние сме заявявали винаги и го заявяваме сега, ние честно казваме: даваме толкова, с колкото разполагаме. Никъде не е казано, че военнослужещите ще получат компенсационните си средства след година или година и половина. Ако има пари, могат да ги получат и на 15-я ден. Ако няма, ще имат ясно определени дати кога ще ги получат. Със Закона за държавния бюджет ние сме казали на министъра на отбраната с колко пари разполага. Със Закона за отбраната и въоръжените сили ние му казваме, че на 45-я ден той трябва да даде тези пари. Кой от двата закона да наруши, той трябва да избира, обаче и в двата случая е закононарушител.

разполагайки с тези цифри, министърът на отбраната може да планира само тези от военнослужещите, които ще напуснат армията следващата година, за която се прави бюджетът, поради пределна възраст. Да, обаче в армията се излиза в пенсия не само в пределна възраст, но и по прослужено време. Аз, ако съм военнослужещ и догодина навършвам необходимите 25 години за пенсиониране, по никакъв начин не мога сега да прогнозирам

Това се е правело и аз съм получавал такива пари и съм ги получил на 29-я ден. Това се е правело обаче тогава, когато министърът на финансите е разполагал с дебел портфейл, а сега портфейлът го няма и при министъра на финансите. По отношение на критиките, че ние отново правим промени на променен закон, искам за пореден път да изясним, уважаеми колеги, че не може да направим нов закон тогава, когато не е изработена националната стратегия на България за нейната сигурност. Когато колективът изработи тази стратегия, тогава ще се подработят цял комплект закони и поднормативни актове, един от които е и Законът за отбраната и въоръжените сили. Не бива тук от този микрофон и от микрофоните на уважаемите колеги от медиите да се заиграваме с особената категория български граждани, служещи в армията.

всички ние, по-възрастните, помним времената, когато трудоваците от Строителни войски и от КЕЧ, от Транспортни войски и Войските на Министерството на съобщенията строяха повече от половин България. Половината от нас живеем в жилища, построени от тях. Те строяха и за армията. (Реплика от КБ.) Сега не строим жилища, искаме да продаваме жилища. За това става въпрос. Ние няма да строим, защото това не е характерна черта на Българската армия.

ще гласува в подкрепа на ветото на президента да допуснем ново обсъждане на тези три оспорени от него момента от Закона за отбраната и въоръжените сили. След това, когато го разглеждаме на второ четене, в зависимост от аргументацията ще подходим конкретно по всяка отделна точка от тях. Благодаря.

Вие казахте, че когато се прие Законът за бюджета, министърът после трябваше да избира кой закон да наруши. Обаче когато старшина Дянков

Спомням си, когато господин Агов каза, че за да не умираме тук, трябва да изпращаме на мисия войници, които са готови да умрат там. И когато се върнат, те да имат гаранцията да живеят по достоен начин.

от този микрофон трябва да си обясняваме азбучни истини. Нашите военнослужещи изпълняват международни договорености на България към НАТО, към ООН и към Европейския съюз. Аз не съм чул тук никой да каже, че те, като се върнат в България, не трябва да живеят достойно. Да, богатите държави го правят, но те имат много пари. Дай Боже, и ние скоро да имаме, така че да стимулираме и да мотивираме нашите военнослужещи още по-добре да служат. Те и така служат превъзходно и прекрасно, за което лично аз им благодаря. А сега виждаме как и колегите на българските военнослужещи от полицията също рискуват живота си. И за тях ли да гласуваме тези промени в закона? тогава когато армията продаваше на военнослужещите жилища, аз искам да припомня на тези, които нито са знаели, нито им е трябвало да знаят, че аз като военнослужещ имах забрана от Добри Джуров до 45-годишна възраст да си купувам жилище.

Но това са подробности, никой не ги споменава тук. Тогава обаче нямаше пазар на недвижими и движими имоти, знаем колко години се чакаше за апартамент, колко години се чакаше за лека кола.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Днес на нашето внимание е поставен за ново обсъждане Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България, което е следствие от ветото, наложено от държавния глава на основание чл. 101, ал. 1 от от Конституцията. Парламентарната група на ДПС разглежда налагането на вето от страна на държавния глава не като формален политически акт, а като, макар и косвено, право на участие на президента в законодателния процес. Искам да отбележа, че това свое правомощие държавният глава упражнява в много редки случаи, като тези, които касаят усъвършенстване на правната уредба на цели сектори, а именно в конкретния случай сектора на отбраната и нейното важно значение за укрепване на националната сигурност. Парламентарната група на ДПС ще подкрепи наложеното вето не от куртоазия към президента на Републиката, а от гледна точка на последователност в провежданата от Движението за права и свободи политика. При приемането на измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили изказванията и предложенията, които бяха направени от наша страна по време на разискванията както в комисията, така и в пленарната зала между първо и второ четене, бяха в духа именно на ветото, което е наложено от държавния глава по някои от параграфите в изменения закон. Уважаеми колеги, струва ми се, че наложеното вето от страна на държавния глава ни дава още една възможност, за да поставим началото на един сериозен секторен анализ на системата за отбрана и сигурност. Мисля, всички вече сме убедени, че частичните изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили, та даже и изработването на един цялостен нов закон, не са в състояние да отговорят на съвременните изисквания за отбраната. С риск да се повторя, ще кажа, че с този законопроект се извърши концептуална смяна на философията на управление, което сподели и колегата Тошев, на системата за отбрана, а тя трябваше да бъде извършена в контекста на една нова политическа визия и стратегия. Стратегия, която трябваше да бъде изработена на базата на националното съгласие и консенсуса. Ако беше изработена такава, днес най-вероятно нямаше да се занимаваме с обсъждането на въпроси от такова важно естество, които касаят субординацията и йерархичната зависимост на началника на отбраната спрямо държавния глава, както и между институционалните взаимовръзки и взаимоотношения. Нямаше да ги има и съмненията за ограничаване правомощията на президента на Републиката. Що се отнася до социалната осигуреност на военнослужещите, ние възприемаме становището и тълкуванието на Министерството на отбраната, което беше изразено от министъра на отбраната по време на заседанието на комисията, че с отпадането на този параграф служителите на Министерството на отбраната и Българската армия, тоест считам, че вече можем да ги наречем само служителите на Министерството на отбраната, надявам се, след въвеждането на интегрирания модел на управление, ще могат в перспектива, в един бъдещ по-добър период от време след финансовата криза, да се възползват от тази възможност по реда на Закона за държавната собственост, където режимът даже е и по-облекчен. Но считаме, че всичко това трябва да бъде широко прокламирано и разяснено сред военнослужещите, за да се избегне демотивирането им. Същото се отнася и за изплащането на обезщетенията на военнослужещите. Тоест да има някаква предвидимост. Уважаеми колеги, считам, че наложеното вето от страна на държавния глава ще изиграе своята съществена роля за укрепване на системата за отбрана и сигурност и ще постави началото на стартиране на процеса на търсене на национално съгласие върху стратегическите рискове за оценка на националната сигурност.

господин председателю. Уважаеми народни представители, аз ще изразя позицията на Синята коалиция. Ние не приемаме мотивите на президента за налагане на вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната. Не ги приемаме, защото смятаме, че това е политически акт от страна на президента, който, вместо да създава нормална среда за изграждане и модернизация на българските въоръжени сили в нови условия, на практика спъва тази дейност. Създава напрежение по системата и не дава възможност на новия екип на Министерството на отбраната да продължи своята работа в една спокойна обстановка. Не смятам, че това се дължи на някаква зла умисъл, но във всички случаи, дали има наличие на зла умисъл или не, работата на Министерството на отбраната отново се препъва в законодателни процедури. Ще повторя нещо, което казах при обсъждането на Закона за изменение при обсъждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната. Казах го и тогава: този закон, приет в края на миналия мандат, беше така така спешно прокаран през тогавашното Народно събрание, че да може в промеждутъка между разпускането на Събранието и изборите да бъдат извършени промени в ръководството на Българската армия, в командването на Българската армия и различните видове войски с цел да бъдат настанени хора, които са близки до предишното правителство. Това беше целта. За това се бързаше. Това не се прави в края на мандата. Много пъти го изтъквахме. Ето по тази причина аз смятам, че днешното вето на президента, което гледаме, представлява продължение на тази политическа интрига. И ако президентът наистина е загрижен за националната сигурност и за бъдещето на българските Въоръжени сили тогава нека да остави да се извърши цялата онази подготвителна дейност за нови закони. Необходими са три нови закона за отбраната и въоръжените сили, които да заменят сегашното законодателно недоносче, впрочем претърпяло и злополучен опит с това вето, да бъде променено и подобрено в настоящия парламент. Ние сме категорични. Това е политическа обструкция за нормалното действие на Въоръжените сили в България. Политическа обструкция, осъществена от президента на Републиката. Именно поради тази причина, уважаеми народни представители, ние няма да приемем мотивите на президента и категорично ще ги отхвърлим с надеждата, че и други ще се вслушат в този глас, защото един компромис сега означава компромис и утре още повече, в края на мандата впрочем и на този президент. Утре, когато бъдат вкарани новите три закона, по същия начин ли ще се огъваме пред всяко вето на президента? Аз ви предлагам да не се огъваме.

прекалено едностранчиво на Указа на Президента за налагане на вето и твърде политически пристрастни са Вашите аргументи, с които не приемате това право. Става дума конституционното право на президента и според мен достатъчно деликатно и внимателно упражнявано по отношение на всички закони, особено в сферата на сигурността, по които президента има и конституционни отговорности като върховен главнокомандващ. В случая гледайте на този указ като на още една възможност да проведем дискусията по текстове, които са изключително важни. Не става дума просто за пристрастие на президента по отношение на подчинен на началника на отбраната, а става дума за основата и за механизма, чрез който той да реализира правомощията си на върховен главнокомандващ. Да, знам Вашата позиция да орежете всички правомощия. правомощия. Този текст, с който се премахваше подчинеността на началника на отбраната, беше приет при промените. Ще кажа още веднъж, че беше още един елегантен начин да се орежат тези правомощия, но също толкова неприемлив, колкото и Вашите предложения. В случая ми се струва, че тази дискусия, която провеждаме и днес, В това число и влизайки в детайлите на тези три оспорени текста, имаме още една възможност да намерим по-добрите решения. Ще кажа едно мое дълбоко убеждение, което е част от разбирането на Коалиция за България. Само високата степен на съгласие, ако щете и консенсус, е трайната основа, на която следва да се вземат решенията в областта на сигурността и отбраната.

подчертавам – уважаеми, защото ценя Вашите познания в областта на отбраната. Ценя и усилията Ви като председател на тази комисия да изграждате консенсуса, за който говорите. В същото време обаче ще вляза в остър спор с Вас, защото поведението на президента в сътрудничество или в съдействие с предишния министър на отбраната в правителството на тройната коалиция, беше всичко друго, но не и търсене на съгласие. Подчертавам, преследваше тесен интерес, който нанесе много поражения за нормалното действие на отбраната. Съжалявам, че при закона за изменение и допълнение изобщо не беше засегнат въпросът за правомощията на президента във военно време. Тогава го казах и ще го кажа сега – в този закон са присвоени права на президента, които не фигурират в българската Конституция. Може ли това да бъде някаква основа за консенсус, когато се посяга на конституционни права? Дълбоко се съмнявам, че през двата си мандата президентът е действал елегантно. Напротив, действаше в тясно преследване на своите интереси и на част от своята политическа база. Това правеше президентът на Републиката. Затова категорично отхвърлям, че действията на президента с това вето

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да взема отношение по няколко въпроса, които бяха разисквани Единствено ваше право е да приемете или да отхвърлите ветото на Президента. Бих искал да посоча обаче няколко неща, които са важни за изпълнителната власт. На първо място, аз представлявам Министерския съвет и не съм вносител на закона за изменение и допълнение. Вносител на закона е Министерският съвет, а аз съм натоварен с неговата защита пред Народното събрание. едната корекция. Втората корекция, е, че аз не си представям какво означава Българската армия да бъде субект на реформата. Не дай си, Боже, Българската армия да бъде субект на която и да е реформа в страната. Тя естествено е обект, въз основа на конституционни и законови правомощия на изпълнителната власт на Народното събрание и така нататък. По отношение на конкретните текстове ще се спра по-подробно, ако приемете ветото и мотивите на президента. Искам да подчертая, че в тези мотиви за 147 разпоредби в закона за изменение и допълнение има само положителни отзиви и само за 3 разпоредби президентът счита, че трябва да бъдат преразгледани. По отношение на ръководството на въоръжените сили, изключително ясно и точно е казано в чл. 105, ал. 1 на Конституцията - ръководството на Въоръжените сили е прерогатив на Министерския съвет. главнокомандващ на въоръжените сили в мирно и военно време и Министерския съвет, е колизия в Конституцията. От тази гледна точка, разчитайки, че правилно ще разчетете правомощията на президента, които за мирно време, повтарям – за мирно време, е, че те са само и единствено функция от предложения на Министерския съвет и той няма преки правомощия за каквото и да е решение по националната сигурност в мирно време.

при съответно поредната промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили и съществува и до днес. Бих искал да кажа и да уверя народните представители, че приемането на подобна теза или мотив формално не означава абсолютно никаква промяна в работата на интегрирания модел на Министерството на отбраната с щаб на отбраната, който на практика ще действа във всички останали разпоредби от закона за изменение и допълнение на този закон. Що се касае до двете разпоредби – чл. 116, е невъзможно да бъде преразгледан, тъй като това означава да се върне на социална глава, социална политика. Това означава всички текстове в статуса на военнослужещите и гражданските лица да се върнат обратно, събрани на едно място, в един раздел – социална глава, и които имат финансови импликации. Беше казано, че законът, приет на 12 май м. г. бил осигурен финансово. Нищо подобно! Това е огромен Закон за отбраната и въоръжените сили, приет на 12 май м. г. от Четиридесетото Народно събрание, който няма абсолютно никаква финансова обосновка. Той е приет без финансова обосновка! Въз основа на това, че е приет точно преди изборите, на практика той торпилира изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за 2009 г. и след изборите. Това е проблемът. Ние смятаме, че трябва да бъдете много внимателни, когато обсъждате и приемате текстове по съответните разпоредби, пак повтарям, ако те бъдат приети като мотиви на президента. Благодаря ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Изпаднахме в странната ситуация - след изказването си министър Ангелов да получи аплодисменти само от Синята коалиция, защото той беше абсолютно прав, колеги. И след като е абсолютно прав, трябва ли да си заровим главата в пясъка и да мълчим? Уважаемият президент Първанов запази мълчание, когато се купуваха хеликоптери, когато се договаряха фрегати и корвети. Тогава неговата ангажираност към отбраната не личеше, той си мълчеше, сега, смятайки, че по някакъв начин вероятно, евентуално се намаляват или накърняват неговите правомощия, връща един закон, който е добър закон, който води към модернизация на Българската армия. Предишните осем години армията беше докарана до окаяно състояние от БСП, НДСВ и ДПС. И за нито една от заменките, за нито едно от безобразията, които бяха правени там, не чухме президентът Първанов да стане и да каже: ама защо? Неговата ангажираност към отбраната тогава не личеше и не се прояви по никакъв начин. Това тогава не го видяхме. Сега, колеги, когато има един добър закон, който беше подкрепен от всички нас, защо няколко месеца по-късно буквално си плюем на фасона като 41-о Народно събрание и да не подкрепим този добър закон? ако някой някъде се е договорил, това си е негов проблем. Законът добър ли е? Добър е. Имайте предвид, че всеки народен представител има собствена съвест и собствена отговорност. Утре ще ви питат хората. Няма никаква разумна причина това вето да бъде подкрепяно. Ясно ми е как ще гласуват БСП и ДПС, те избраха този президент, те са в колаборация с него от самото начало. Там място за чудене няма. Въпросът е ГЕРБ, „Атака” и Синята коалиция как ще гласуват. Това е индивидуална отговорност за всеки един от вас, колеги. Аз се надявам заради нечий чужди уговорки да не си пречупите волята. Кажете честно сега: преди няколко месеца бяхте за този закон, той е добър, а сега с какви мотиви точно ще подкрепите ветото на президента? С какви точно мотиви?

е избран и носи индивидуална отговорност и индивидуална воля, препоръчвам ви да отхвърлим това вето категорично, защото утре няма да имате моралното право да говорите за реформи и принципи. Благодаря ви.

който е за ветото на президента, гласува „не”. Просто обяснете, или е обратно, или е по някакъв друг начин. Моля Ви да обясните как трябва да се гласува.

Гласували 144 народни представители: за 31, против 44, въздържали се 69. Предложението не е прието,

Договорът за потребителски кредит се изготвя на разбираем език и съдържа: 1. Датата и мястото на сключването му; 2. вида на предоставения кредит; 3. името, единния граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя; 4. името/наименованието, правно-организационната форма, кода по БУЛСТАТ или ЕИК и адреса/седалището на кредитора; 5. данните по т. 3 за физически лица и по т. 4 за еднолични търговци и юридически лица – когато в договорите участва кредитен посредник; 6. срока на договора за кредит; 7. общия размер на кредита и условията за усвояването му; 8. стоката или услугата и нейната цена в брой – когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за кредит; 9. лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 10. годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се посочат взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на годишния процент на разходите по определения в Приложение № 1 начин; 11. условията за издължаване на кредита от потребителя, включително погасителен план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността

информация за правото на потребителя при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план

за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит; извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без погасяване на главницата; 14. всички разходи за откриване и обслужване на една или повече банкови сметки, предназначени за обслужване (усвояване и погасяване) на кредита, освен ако откриването на банкова сметка не е доброволно, разходите за използване на платежен инструмент, позволяващ едновременното извършване на предоставяне на кредита и неговото погасяване, както и всички други разходи, произтичащи от договора за кредит, и условията, при които те могат да бъдат променяни; 15. лихвения процент, който се прилага при просрочени плащания, изчислен към момента на сключване на договора за кредит, начините за неговото променяне, както и стойността на всички разходи, които се дължат при неизпълнение на договора; предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските; 17. наличието на нотариални и други такси, които са свързани с договора за кредит, ако има такива; 18. обезпеченията, които потребителят е длъжен да предостави, ако има; 19. изискуемите застраховки, ако има такива; 20. наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора, срокът, в който това право може да бъде упражнено, и другите условия за неговото упражняване, включително информация за задължението на потребителя да погаси усвоената главница и лихвата съгласно чл. 29, ал. 4 и 6, както и за размера на лихвения процент на ден; 21. информация за правата на потребителя, произтичащи от чл. 27 и 28, както и условията за упражняване на тези права; 22. правото на предсрочно погасяване на кредита, реда за неговото осъществяване и, когато е необходимо, информация за правото на кредитора на обезщетение в случаите по чл. 32, както и начина за неговото изчисляване; 23. реда за прекратяване на договора за кредит; 24. наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове и за обезщетяване на потребителите във връзка с предоставяне на потребителски кредит, както и условията за тяхното използване; 25. другите клаузи и условия по договора; 26. адреса на Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване изискванията на този закон; 27. подписи на страните. (2) Когато се прилага ал. 1, т. 12, кредиторът предоставя на потребителя при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания. (3) При договори за кредит, съгласно които плащанията, направени от потребителя, не водят незабавно до съответстващо погасяване на общия размер на кредита, а се използват за възстановяване на средствата (капитала) условия и в срокове, предвидени в договора или в допълнителен договор, се посочва ясно, че този вид договори не предвиждат гаранция за погасяване на общия размер на кредита, усвоен по договора за кредит, с изключение на случаите, когато е предоставена такава.”